Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je zamjenik ministra financija. Zamjeniče uvodno obrazloženje, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ovaj zakon znatno je kraći od Zakona o osiguranju kojeg smo imali. Vjerujem da sa te strane neće biti prigovora da smo naglo i hitno donijeli Zakon o računovodstvu koji nije čitak da tako kažem, iako moram priznati da sam ja osobno očekivao kada su mi ga kolege prvi put dali da također da će biti obimniji, da neće biti ovako usko sadržane odredbe na 37 ako se ne varam članaka. Očekivao sam da će i taj zakon biti onako debel i teže čitljiv, pa evo sad imamo jedan zakon koji je možda puno lakše probavljiv. A drugi benefit koji je tu pred nama ili prednost ovoga mislim da sam to također spomenuo u prethodnoj raspravi da se radi o zakonu u prvom čitanju, tako da sa te strane sa zadovoljstvom ćemo čuti i vaš doprinos danas ovdje o tome što i kako možemo popraviti. Kažem, on je kvantitativno puno uži, ali je vrlo važan zakon i govorili su o tome neki zastupnici i prije. Znači vrlo važan zakon koji regulira računovodstvo, a onda ono tangira dakako i puno šire područje i područje gospodarstva u cjelini. Također pažljivo pripreman zakon. Uz Ministarstvo financija, dakle u radnim grupama za izradu ovog zakona sudjelovali su i predstavnici FINA-e i Hrvatske revizorske komore i HANFA-e i članovi OESF-i i Državnog zavoda za statistiku i HNB-a. Znači, sa stručne razine ovaj zakon pripreman je zaista pažljivo i odgovorno i stoga stoga velim sa osnovnom intencijom da ga popravimo koliko je moguće, ali sa osnovnom intencijom da ga uskladimo, dakle u području računovodstva, da uskladimo našu zakonsku regulativu sa računovodstvenom direktivom 34. iz 2013. a koja uređuje pitanja godišnjih financijskih izvještaja, konsolidiranih financijskih izvještaja i povezanih dakle izvješća poduzetnika, te donošenja kvalitetnijeg zakonskog okvira u cjelini. Prema zahtjevima EU, prema dogovorima na razini EU rok za prijenos ove direktive u nacionalno zakonodavstvo je 20.7.2015., stoga naš prijedlog vama da ovaj zakon stupi na snagu 1. srpnja ove godine. Dakle, na polovici godine uvijek kad donosite ove financijske računovodstvene zakone uvijek je najbolje da je to sa poslovnom godinom. Nije svima poslovna godina sa 1. siječnjem, ali da ne odem previše u digresije. Budući da je rok 20. srpanj procjenjujemo da je onda ako nemate, dakle 1.1. onda je drugi najbolji datum 1. srpnja. Prema tome, onda predlažemo da ovaj zakon stupi na snagu 1. srpnja. I još jednom ponavljam da se radi, dakle o prvom čitanju i da stignemo do drugog čitanja neke stvari bolje popraviti, napraviti mi sami. ću nešto kasnije u toj raspravi članak 35. stavak 5. mislimo promijeniti u suradnji sa povjerenicom za informiranjem. Ali dobro da ne idem duboko. Dakle, osnovni ciljevi ovog zakona su bolje računovodstvo koje treba stimulirati i ekonomski rast i olakšati pristup za dodatnim financiranjima, smanjivanje nepotrebnih administrativnih tereta za poduzetnike, poboljšanje kvalitete i usporedivosti financijskih informacija unutar EU kroz dodatne zahtjeve za neke velike poduzetnike. Dakle, ako bi jednom rečenicom htio sažeti ovaj zakon, onda bih rekao da za male i za mikro poduzetnike pojednostavljujemo priču, a da za velike poduzetnike i zbog njih samih i zbog njihove želje da nastupaju na internacionalnim tržištima nešto postrožavamo uvjete njihovih financijskih izvještavanja. Cilj dakako transparentne financijske informacije a u krajnju crtu i olakšanje prekograničnih ulaganja često u ovom Saboru govorimo o konkurentnosti naše zemlje sa aspekta poreznih i svih drugih komplikacija, davanja. Računamo da ćemo i ovim prijedlogom zakona u krajnjoj liniji omogućiti da određena i prekogranična ulaganja, tj. ujedinjenjem sa drugim financijskim zakonima drugih zemalja potičemo spremnost tvrtki da svoje sjedište odrade u RH. Ukoliko imate transparentne odnose računovodstveno onda je to možda mali kotačić, ali jedan od kotačića poboljšanja, dakle tih izvještavanja. Na osnovu, dakle direktive koju sam spomenuo mijenja se ovaj Zakon o računovodstvu, ali jednako tako se usklađuju i hrvatski standardi financijskih izvještavanja, načela i pravila sastavljanja financijskih izvještaja za, dakle mikro, male i srednje poduzetnike. I zbog tih usklađivanja hrvatskih financijskih standarda ono što je možda manje interesantno onima koji nisu duboko u temi biti će potrebno izmijeniti pravilnik vezano uz strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja koje će kažem propisati ministar financija jednako tako vezano uz Pravilnik uz registar godišnjih financijskih izvještaja. Kao što sam kod Zakona o osiguranju ugrubo rekao što to jest na tržištu osiguranja dozvolite samo jednu ili dvije rečenice oko toga što sad ovim zakonom, koliko to poduzetnika imamo u određenim kategorijama i što to za njih znači. prema postojećem Zakonu o računovodstvu poduzetnike dijelimo na tri osnovne kategorije, na male, srednje i velike poduzetnike. Mali čine većinu 107 tisuća 494 poduzetnika, govorimo o 2013. godini, registru sa 2013. godinom, da se ne zabunimo oko brojki, srednjih 1246, velikih 352 a ako uključimo i financijske institucije 500 ukupno ukupno velikih poduzetnika. Dakle, financijskih institucija je nešto manje od 150 točnije 148. Ukupno 109 092 poduzetnika u 2013. u Hrvatskoj, ako uključimo financije 109 240. Sada uvodimo novu podjelu na mikro, male, srednje i velike i ova mikro kategorija pogodili ste zapravo zauzima najvažniji, usklađujemo se dakle sa europskom terminologijom, i ova mikro kategorija zauzima najvažniji dio pa od tih ukupno 109 100 poduzetnika ugrubo 97 860 se odnosi na mikropoduzetnike, malih nešto manje od 10 000, 9596, srednjih 1328 a velikih ostaje 308 uključivo financijske institucije 456. Znam da vam je teže pratiti ove brojke ali trend je kod velikih smanjenja 10-ak posto. Mali bivši se dijele na male i mikro i srednji nešto malo rastu, kažem oko svega ovoga. Ali ključne novine koje zapravo i donosi ovaj zakon je to uvođenje kategorije mikropoduzetnika, a gotovo 90% poduzetnika i mikropoduzetnika karakteriziramo dakle prema ovom zakonu na osnovu dva od tri kriterija. Dakle, dva od tri kriterija ne smiju prelaziti, a to je ukupna aktiva 2,6 milijuna kuna, neto prihod 5,2 milijuna kuna i prosječan broj radnika tijekom godine da bude 10. Ukoliko dva od ta tri kriterija ne prelaze dakle ove cifre o kojima sam govorio onda se poduzetnik karakterizira sa mikropoduzetnikom i takvih je 90% u RH. Ovim zakonom Ovim zakonom propisani su izvještaji za opće namjene, potrebe javne objave te za statističke i druge potrebe. Definiran je i okvir za izvještavanje za poduzetnike koji i posluju u RH. Definiran je i opseg detaljnije i način izvještavanja poduzetnika sukladno veličini poduzetnika. Uvedeni su, to je posebno važno reći i do drugog čitanja i tu očekujem određene pomake i želio bih čuti i vaš doprinos, znači uvedeni su zakonski propisi za e-poslovanje poboljšanjem definicije knjigovodstvene isprave je uvedena mogućnost čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava online. Znači, još raspravljamo unutar sebe, mislimo da i tu možemo napraviti određeni pomak i tu možemo očekivati određene amandmane Vlade. Ali kažem, želio bih čuti i vaše stavove oko toga što e-poslovanje i omogućavanje takvog poslovanja daje razvoju hrvatskog gospodarstva i njegove međunarodne konkurentnosti. Što još reći o ovom zakonu? Da je detaljnije propisana obveza konsolidacije kao moguća eventualna izuzeća od te konsolidacije, propisano je ograničenje kod raspodjele dobiti, uvedeni su dodatni kriteriji za definiranje obveznika revizije a regulirano je i korištenje podataka iz Registra godišnjih financijskih izvješća. A što sam spomenuo u startu taj sada prijedlog članka 35.5 još uvijek nismo formalizirali ali vjerojatno ćemo izaći sa njime van, kažem u konzultaciji i sa povjerenicom za informiranje i u kažem ovom peterokutu ili šesterokutu svih institucija koje su bile dijelovi radne skupine za pripremu ovoga zakona taj dio ćemo još bolje definirati i uskladiti ga dakle sa prijedlozima koji dolaze iz Ministarstva uprave, a kažem u skladu sa pravobraniteljicom za informiranje. Evo, s obzirom na ovaj relativno kasni sat, ne kasni sat u smislu da je Zakon o osiguranju dosta toga definirao u startu, a i s obzirom da je dosta naglo došao prijedlog jer kolega Davorin Mlakar mi je najavio dosta žestoku diskusiju oko Zakona o osiguranju pa sam se za njega dodatno pripremao mislim da je ovo za uvodno slovo dosta. A raspoložen sam … /Upadica se konstruktivna opozicija je uvijek dobra ali dakako da traži i kvalitetnu pripremu onoga tko u ime Vlade predlaže zakone. Mislim da sam dotaknuo u ovom uvodnom slovu najvažnije točke ovoga zakona, vjerujem da ćemo ga pretpostavljam gospodine potpredsjedniče nakon ručka i detaljnije raspraviti. Kažem još jednom, i zato ne očekujem iako vam ne želim oduzimati pravo i za žešće rasprave, ali s obzirom da se radi o zakonu u prvom čitanju očekujem konstruktivnu i kvalitetnu raspravu i da na dobrobit svih zajedno ugradimo što je moguće više dobrih rješenja u ovaj prijedlog zakona. Hvala vam još jednom. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Imamo jednu repliku, Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo. Pa s obzirom da smo na blizu imali nekoliko financijskih zakona jedna od možda najvećih zamjerki ovog zakona je njegova neusklađenost s nazivima s Općim poreznim zakonom, sa Zakonom o trgovačkim društvima. Navest ću vam samo jedan primjer. Kad smo raspravljali prije nekoliko dana o Općem poreznom zakonu onda se tamo koristi termin poreznog tijela. Kad sam ja govorio u ime kluba HDZ-a sam rekao da ne postoji porezno tijelo nego i prema Uredbi o organizaciji Vlade RH i unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija je Porezna uprava. Da bi taj termin Porezna uprava opet koristili u Zakonu o računovodstvu. Nije dobro, iz jednostavnog razloga što ljudi u Poreznoj upravi koji vrše nadzor se pozivaju i na odredbe Zakona o računovodstvu i Općeg poreznog zakona i poreza na Zakonu o porezu na dohodak, porezu na dobit i niz drugih poreznih zakona. Jer jedna kontrola pravne osobe iziskuje praktični primjenu svih zakonskih propisa i ne možete onda u jednoj odredbi koju recimo Opći porezni zakon regulira da to radi porezno tijelo, a istovremeno u Zakonu o računovodstvu govorite da nadzor vrši Ministarstvo financija, Porezna uprava – inspektor. Dakle, ti naslovi naprosto moraju biti usklađeni. Isto tako pojedine odredbe što se tiče Zakona o trgovačkim društvima, ponavljam, vrlo nezgodno je ljudima koji kontroliraju i koji trebaju napraviti nekakve zapisnike, a da ne govorim kad se sutra ti predmeti nađu negdje na Upravnom sudu ili negdje ljudi koji nisu toliko financijski verzirani onda prihvaćati što je koje tijelo. Jer ako je Porezna uprava onda je Porezna uprava, ako je porezno tijelo onda je porezno tijelo, onda to rabimo kroz sve zakone. Jer naprosto da ove direktive mnoge su nama u Hrvatskoj pa možda čak i nekad jezično teško razumljive ali iz jednostavnog razloga što se drže praktički jezičnog izričaja u svim i u ovome Zakonu o osiguranju i o Zakonu o računovodstvu. I to je možda jedna od glavnih zamjerki ali dobro o nekim stvarima ću više u svojoj pojedinačnoj Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa vjerujem da neću izazvati bijes svojih stranačkih kolega tako da se šalim ili čelništva Vlade ali moram se u potpunosti složiti sa vašom replikom gospodine Šuker. bi bilo dobro, i način sam izrade zakona bi bilo dobro za nas sve skupa u cjelini. Nažalost to ne potiče sa ovom Vladom, ne potiče sa zadnjih mjesec, dva dana. Nažalost Hrvatska tu nije izgradila, to je moje skromno laičko mišljenje, dozvolite da osobno malo izađem iz uloga predstavnika Vlade, i kažem to sam da mi kao država nismo uspjeli uskladiti neki centar izvrsnosti upravo za pisanje zakona u tom pogledu pa da to bude nekako standardizirano i uopćeno, ne samo između Ministarstva financija. I ova vaš kritika je opravdana i moramo naći način da tu terminologiju uskladimo. Da li ćemo Muhamed brdu ili brdo Muhamedu pa mijenjat one zakone ili mijenjati ove zakone, u svakom slučaju terminologija mora biti jedinstvena. Ali sam izgled, izričaj i oblik svih zakona mora biti na neki način standardizirani. I ako sam dobro informiran Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je pokrenuo upravo u tom smjeru određene, ne znam kako se zove dokument, ali mislim koji ide upravo u smjeru da se zakoni sa te strane donose kvalitetnije, odgovornije, čitkije, međusobno usporedivije pa bi onda i njihova kvaliteta i mogućnost pogrešaka eventualno mogli biti izuzeti. Jednako je, i svi u gospodarstvu znaju, i sa pročišćenim tekstovima zakona. Imate nekoliko ozbiljnih poduzetnika koji izdaju putem weba pročišćene tekstove zakona a država sama oko toga nije u stanju zapravo učiniti ono što jeste. Mi jesmo jedna od zaista …/Govorni se ne razumije./… zemalja sa jedne strane, a opet s druge strane zaista je to teško kroz to sve proći onaj koji je unutra, a kamoli još kad to morate prevesti na engleski ili na neke druge jezike. Ali evo oprostite na ovoj osobnoj digresiji. I vjerujem da u tom pogledu

Hvala vam.